Налице е кворум, откривам пленарното заседание. (Звъни.) Уважаеми народни представители, днес е първата пленарна сряда за месец февруари, поради което програмата се предлага по специалните правила на нашия Правилник. В началото са включени предложенията от парламентарните групи, които не подлежат на гласуване – по реда на чл. 50, ал. 8 от Правилника. Групата на „Движение за права и свободи” е предложила като точка първа, и с това ще започне законодателната ни работа днес – първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. Вносители са Лютви Местан и група народни представители. От парламентарните групи на „Реформаторски блок”, „Патриотичен фронт” и „Български демократичен център” „Български демократичен център” няма постъпили предложения по реда на чл. 50, ал. 8. Има предложение от парламентарната група на партия „Атака” като втора точка ще обсъждаме първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители са Волен Сидеров и група народни представители. Няма предложения от групите на АБВ и ГЕРБ. Има предложение от групата на „БСП лява България”, също относно първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители са Михаил Миков и група народни представители. – Продължение от пленарното заседание на 14 ноември 2014 г.

Първо гласуване на Законопроекта за предучилищното и училищното образование. Вносители са Милена Дамянова и група народни представители на 21 ноември 2014 г., и Законопроекта за народната просвета с вносители Валери Жаблянов и група народни представители от 15 декември 2014 г. – продължение. В петъчния ден започнахме с изслушването на докладите по двата законопроекта. Следва първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър. Вносител е Министерският съвет. съвет. Законопроект за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г. Вносител е Министерският съвет. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Вносител е Министерският съвет на 12 януари 2015 г. Има изготвен доклад от Комисията по транспорт и съобщения. Парламентарен контрол по реда на чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предвиден за днес, първата сряда на месеца, с начален час 12,00 ч. В него ще участват министър-председателят господин Борисов и четиримата вицепремиери. Обичайният петъчен контрол по чл. 91-103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е за 11,00 ч. в петък. Режим на гласуване.

Постъпили са няколко предложения по реда на чл. 50, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Първо по време – господин Валери Жаблянов предлага в седмичната програма за тази седмица да бъде включен Проект на решение за необходимостта от преразглеждане на политиката на санкции на Европейския съюз във връзка с конфликта в Украйна, № 454-02-63 от 17 декември 2014 г., с вносители Михаил Миков и група народни представители. Имате думата да защитите предложението си, господин Жаблянов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги,

по Проект на решение за преразглеждане на санкциите, въведени едностранно от държави и органи на Европейския съюз срещу Руската федерация, чиито търговски, икономически и политически последствия все повече тежат върху обществата в Европа, включително и върху българското. През миналата седмица нашата парламентарна група внесе това предложение, мотивирайки го с необходимостта такъв дебат да се състои в българския парламент преди заседанието на Съвета на министрите. Мнозинството отхвърли необходимостта от този дебат, но той се води в българското общество, той се води в цяла Европа и се усеща във върховете на европейската политика. Колкото повече мълчи парламентът и Народното събрание, и всички ние тук, които сме излъчени от това общество, толкова повече нараства недоумението в обществото. Отказът ние да обсъдим този въпрос, който засяга пряко България, желанието да се скрием, докато ни подмине вихрушката, скриването зад общата европейската позиция, която не е ясно в чия полза е, няма да ни помогне като общество и държава в тази ситуация. Днес ние предлагаме такава дискусия да се проведе преди заседанието на Европейския съвет, защото гласът на народите, които са засегнати пряко от конфликта, би трябвало да бъде с преимущество пред гласа на народите, които дискутират и обсъждат мерките в конфликта далеч от него. Благодаря Ви за вниманието. лява България за включване на този проект за решение в дневния ни ред. Гласували

Уважаема госпожо председател, колегите ми на реда зад мен не успяха да гласуват и сигнализираха с ръка включително. Предлагам прегласуване на предложението.

не е прието. Второто по време предложение е на госпожа Корнелия Нинова от групата на БСП Лява България, която предлага към точка в седмичната програма да бъде включен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията с вх. № 454-01-36 от 6 ноември 2014 г. и вносители господин Михаил Миков и група народни представители. Слушаме Ви, госпожо Нинова. Госпожо Председател, уважаеми колеги! От името на БСП Лява България предлагам в дневния ред да влезе Законът за защита на конкуренцията, по-популярно известен като Законът за търговските вериги. Колеги, този закон има дълга история. Гледали сме го в три различни състава на Народното събрание. В миналия парламент с разумни аргументи от всички страни го приехме на две четения, но беше върнат от президента с вето и поради разпускане на Народното събрание не успяхме да обсъдим ветото. Целта на този закон е да защитим производителите на български стоки. Сигурна съм, че всеки един от Вас е ставал свидетел на разговори от тези производители как търговските вериги злоупотребяват от позиция на силата и на господстващото положение на пазара и поставят пред нашите производители трудни или неизпълними условия при подписването на договора, които условия доведоха до фалити на много български предприятия – производители на български стоки, най-вече хранителни, освобождаване на хора от работа и така нататък затруднения в българското производство. Винаги срещу този закон нашите опоненти са имали два аргумента. Първият – на веригите: ние не правим така, както Вие ни обвинявате, ние не принуждаваме българските производители насила да подписват такива договори. Вторият аргумент: ако приемете този закон, ще повишим цените на стоките, което ще засегне масовия потребител. Новото след всички аргументи, които сме чували за три мандата в парламента, се случи миналата седмица в Икономическата комисия. Търговските вериги сами отхвърлиха, опровергаха тези свои два аргумента, като казаха следното: „Да, това, което твърдите, са нелоялни търговски практики, но в резултат на предишната дискусия ние вече не ги прилагаме”. Тоест първият аргумент „Ние не правим така” сами си го отхвърлиха. Вторият – след като вече не правят така, цените на стоките не се повишиха, останаха същите. Значи това и това не е важно. Затова, колеги, за да не се изкушатв бъдеще отново да правят така,

КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Колеги, търсим пет гласа на истински българи, които искат да защитят българските производители, българската икономика и намиране на работни места на български граждани! Пет гласа не стигат, за да влезе този закон в дневния ред! Помислете с националното си чувство в защита на българското. Моля, прегласуване. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

Господин Добрев, не пречете на господин Стойнев да упражни правото си на глас! Успяха ли всички да гласуват? Гласували 172 народни представители:

не е прието. И последното предложение по реда на чл. 50, ал. 3 от Правилника е на господин Волен Сидеров, който предлага включване в седмичната програма на Проект за решение за възлагане в едномесечен срок правителството на Република България да осъществи всички необходими действия за отнемане на лицензите на електроразпределителните дружества ЧЕЗ, ЕVN, ЕНЕРГО-ПРО, прекратяване на приватизационните договори с тях и връщане на имуществото им в активите на държавата. Слушаме Ви, господин Сидеров. Благодаря. Дами и господа народни представители, предлагам на Вашето внимание едно проекторешение, с което Народното събрание може с чест и достойнство да защити интереса на гражданите, гражданите, на всички българи – не на една или друга партия, а на абсолютно всички българи, които са потребители и които повече от 10 години са жертви на колониалното робство на тези три чуждестранни компании. компании. Не знам за Вас, но аз лично водя тази битка от 2003 г. – оттогава, когато така наречената „приватизация” на енергото, всъщност подаряването на нашата преносна преносна мрежа беше дадена на три големи чужди компании, две от които държавни, и перверзният ум на тогавашните управляващи нарече това „приватизация”. Тези фирми през годините правеха всичко това, което не трябва да прави едно енерго – увеличаваха цената на тока, влошаваха услугата, непрекъснато извършваха закононарушения, криеха печалби, счетоводни упражнения. И за всичко това има ето такъв дебел Одитен доклад (показва с ръка), който аз в един по-предишен парламент го сложих тук на банката пред господин министър-председателя. По една случайност той се казваше пак Бойко Борисов.

извършват страшни нарушения – източват печалба, ограбват България и не трябва повече да действат на наша територия. Така направиха в Унгария, в Албания – дори изгониха едно от тези дружества, ние обаче продължаваме да търпим тяхната наглост. Преди няколко дни самият министър-председател, прочетох някъде, че се е възмутил от „Енерго-Про”, защото техният софтуер вдигнал сметките за варненци – отново във Варна. Вместо да се възмущавате, дайте да гласуваме това, което сега предлагаме – вземаме им лиценза, прекратяваме приватизационните договори, казваме им „сбогом” и имуществото им се връща в нашата българска държава! Само това е разрешението с тези сметки за тока и с този тормоз над българите. Така че Ви призовавам да гласувате „за”,

Предлагам прегласуване на нашето предложение, тъй като, повтарям, то е в полза на всички българи. Тук въздържането не е уместно, дами и господа народни представители. Не знам какво ще кажете на Вашите избиратели, когато Ви питат защо сметките на тока

не е прието. Уважаеми колеги, от Секретариата ме информираха, че при представянето на Проекта за програма за тази седмица съм пропуснала и не съм изчела, съответно не е гласувана, точка шеста шеста – Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Тя ще бъде след законопроектите за предучилищното и училищното образование и Закона за народната просвета след нея първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър. В раздадените Ви предложения за Проекта на програма виждате, че тя е включена и съответно е обсъдена на Председателския съвет. Подлагам на гласуване като точка шеста в седмичната програма второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Гласували

Уважаеми народни представители, с Решение, № 1428-НС, от 28 януари 2015 г. на Централната избирателна комисия,

преминем към деловата част – няколко съобщения, а след това ще има изявление от група. Постъпили законопроекти и проекторешения от 28 януари до 3 февруари 2015 г.: - Законопроект за тютюна и тютюневите изделия. Вносители – Лютви Местан и група народни представители. Водеща е Комисията по земеделието и храните. е и на Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. - Законопроект за енергийната ефективност. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по енергетика. Разпределен е и на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията за наблюдение над дейността на Държавната комисия за енергийно водно регулиране. - Проект за решение за недопускане разполагането на военни формирования на НАТО на територията на Република България. Вносители – Волен Сидеров и група народни представители. Ще се гледа от Комисията по външна политика и Комисията по отбрана. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация и репресирани лица. Вносители – Лютви Местан и група народни представители. Водеща е Комисията по вероизповеданията и правата на човека.

Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2014 г. Вносител – Комисията за защита на личните данни. Ще го гледа Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона затютюна и тютюневите изделия. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и храните. Разпределен е и на Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона замедицинските изделия. Вносител – Министерският съвет. Комисията по здравеопазването. Законопроект за изменение и допълнение на Закона загражданското въздухоплаване. Вносител – Министерският съвет. Ще се гледа от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения – като водеща. Съпътстващи – Комисия по бюджет и финанси и Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.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

Законопроект за изменение и допълнение на Закона заздравното осигуряване. Вносител – Министерският съвет. Водеща еКомисията по здравеопазването. Съпътстваща – Комисията по бюджет и финанси.

Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии. Вносител – Велизар Енчев. Разпределен на Комисията по правни въпроси. Няколко съобщения. Госпожа Менда Стоянова – председател на Комисията по бюджет и финанси, с писмо от 30 януари 2015 г. ме информира, че на свое редовно заседание, проведено на 29 януари 2015 г.,

Подкомисията се състои от 9-тима народни представители и е в следния състав: председател – Диана Йорданова; членове – Евгения Ангелова, Георги Търновалийски, Петър Чобанов, Димитър Танев, Емил Димитров, Георги Ковачев, Николай Александров и Борислав Борисов. На 30 януари 2015 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за общ индекс на цени на производител в промишлеността и индекси на цени на производител на вътрешния пазар за декември 2014 г. Материалът е в Библиотеката на Народното събрание, който желае от народните представители, може да се запознае с него. На 3 февруари 2015 г. от Сметната палата в Народното събрание е внесена актуализираната актуализираната Годишна програма за одитната дейност на Сметната палата за 2015 г.Тя е изпратена на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Благодаря, госпожо Председател. Дами и господа народни представители, от името на Парламентарната група напартия „Атака” имам високата чест

Аз няма да се уморя да го повтарям и да подканвам към Вашето внимание и съвест, за да може тук, в тази зала, да взимаме решения, които да отговарят на интересите на народа, както се заклеваме. Преди малко отново чухме тази клетва. Не знам защо се полага тя, след като непрекъснато се нарушава след това. Ето, при първото гласуване, вместо интересите на народа, защитихте интересите на монополите – имам предвид управляващата коалиция. Става дума за нещо по-страшно от монополния колониализъм, става дума за война. Тук беше военният министър, зададохме му въпроси. Той все пак призна, че в момента у нас се води мобилизация. Той го нарича другояче, но призна, че се раздават призовки, повиквателни, викат се хора и се подготвят за участие във военни действия, се появи по телевизии, разни медии и започна да обяснява, че приказките, които се чували, не били верни. Тоест ние не се намираме във война, не се подготвяме за война, през България не минава военна техника – нещо, което ние

и неговите политически съмишленици, ортаци: Костов, Кунева, Касим Дал, Ердоган, Симеонов, Каракачанов и Първанов – към тази управляваща коалиция се обръщам – сменете го този военен министър, защото много Ви излага.

лошо впечатление. Той отрича очевидното, което е признак на слабост, няма как другояче да го нарека, отрича очевидни неща, че в България върви мобилизация, че България се подготвя да участва във военни действия срещу Русия на територията на Украйна и фактът, че в самата Украйна мобилизират нашите сънародници. Те се чудят какво да правят, как да бягат, къде да се крият, не искат да участват в братоубийствена война – имам предвид нашите няколкостотин хиляди сънародници българи в Украйна. В тази връзка като будна политическа сила внесохме днес в Деловодството поправки в Закона за българите,

общо взето се гаври с тях, мотае ги, искат им рушвети и по всякакъв начин ги отказват. По този начин ние ще покажем, че имаме отношение, първо, към сънародниците си зад граница, че мислим за тях, че им подаваме ръка и искаме да ги спасим от една братоубийствена война, в която Киевската хунта, нацисткият режим там, за съжаление, подкрепен от няколко български правителства, иска да ги вкара – да отиват, да убиват свои братя по вяра, кръв и етнос. Всичко това е в ръцете на мнозинството – във Ваши ръце, ако решите да приемете това наше предложение, то българите от Украйна ще могат по облекчен начин да стават граждани на По този начин ще покажем и отношение към тази война, ще кажем ясно като народни представители, че не искаме България по никакъв начин да бъде въвличана във война. Мисля, че сме длъжни да направим това, за да можем с чест и достойнство да приключим мандата си като народни представители. Който не се съгласи с това наше предложение, ще покаже, че иска да изпраща българи – сънародници да умират за една кауза – каузата на САЩ, каузата на Майдана и по този начин няма да защити националното достойнство. Така че, дами и господа народни представители, както виждате, аз Ви давам възможност да защитите наистина според клетвата българския интерес. Това, че някои от Вас гледат с присмех, с ирония или с някакви други такива емоции на моите предложения, не ме смущава, но ме натъжава, защото животът минава, годините минават и българинът все по-малко има доверие, че тези там, които избира и праща в заседателната зала на Народното събрание, могат с нещо да му помогнат. Това не е хубаво, това е тъжен факт и ако можем да го разсеем, ние ще свършим нещо добро. Затова, като обобщение на моето днешно слово в началото на пленарната седмица, се обръщам към Вас с призив да събудите остатъците от съвест в себе си и когато се предлага нещо обществено народополезно тук, от тази трибуна, да го гласувате „за”, независимо как се нарича Вашата партия. Нашата обща партия е България, нали така? Който забравя това, обикновено завършва зле политическата си кариера. Много Ви благодаря за вниманието и Ви желая успешна, ползотворна и високотворческа пленарна седмица.

Вносители – господин Лютви Местан и група народни представители. Има доклад на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, внесен от Лютви Местан и група народни представители. Това заседание беше проведено на 11 декември 2014 г. Ние обсъдихме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител господин Четин Казак. Със Законопроекта се предлага при издаването на преписи и удостоверения от актовете за гражданско състояние да бъде въведена забрана да се изискват лични данни, които са се намирали в системата на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), но са били заличени. Въвежда се и задължение Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството служебно да извърши промени в данните, съдържащи се в ЕСГРАОН, отнасящи се до заличаване, съответно – възстановяване на имена на определена категория граждани. В комисията са предоставени становища от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на вътрешните работи, в които се изразява несъгласие с предложения Законопроект. Обърнато е внимание, че действащият закон не съдържа изискване гражданите да предоставят лични данни при издаване на удостоверения и преписи въз основа на регистрите на актовете за гражданското състояние. По същество, това е процедура за предоставяне на административни услуги, производствата по които са регламентирани в АПК, като в него изрично е предвидено, да не се събира информация или документи, с които административните органи разполагат. В тази връзка, предлаганата разпоредба в § 1 от Законопроекта е излишна. Предложените хипотези за служебно заличаване или възстановяване на имена е неприемлива, а начинът по който тези задължения са вменени на ГД „ГРАО”, е неизпълним. Правото на име, респективно свързаното с него право за промяната му, са от категорията на личните субективни неимуществени права. Действащият закон последователно е прокарал принципа за доброволност и свободно изразена воля на лицата, като възстановяването или промяната са възможни, ако гражданите желаят това. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 19а

като в предложения за отмяна § 1а са уредени и въпросите за промяна на имената на починалите лица. В хода на дискусията изказалите се народни представители споделиха част от мотивите на вносителите, в които са посочили причините за предлаганата промяна, но обърнаха внимание, че сред тях са налице различни хипотези и евентуалното служебно заличаване и възстановяване на имена, би засегнало и лица, които не желаят подобна промяна и би било в противоречие с принципите на закона. При служебно заличаване и възстановяване биха настъпили и други последици, които няма как да бъдат отразени служебно в документи от различен характер на съответните лица, въз основа на които те или техни наследници черпят определени права, което би им създало неоправдани затруднения. ГД „ГРАО” не би могла да извърши служебно заличаване и възстановяване, тъй като промяната на имената е вписана в регистрите на актовете за гражданско състояние, които се съхраняват и поддържат от служители в общинските администрации, а вписванията в тях могат да се правят единствено от длъжностните лица по гражданско състояние в общините и кметствата, определени от кметовете на общини. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 3 гласа „за”, без„против” и 14 гласа„въздържали се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 54-01-28, внесен от Лютви Местан и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване.” ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Зеленогорски. Законопроектът е разпределен и на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Няма постъпил доклад от нея. От името на вносителите, господин Местан, имате думата. Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Много странен е понятийният апарат на председателя на Комисията по регионална политика.

Господин Зеленогорски, защо бягате от елементарните истини? В това становище на Регионална комисия на парламент на страна – член на Европейския съюз, трябваше първо да се чуе изречение: „Колегите от ДПС предлагат да се преодолее едно тежко наследство на престъплението възродителен процес”; че става въпрос за предложение тези имена, така както бяха насилствено наложени вместо изконните имена, с които сме се родили, по същия начин същата тази държава ще трябва административно да ги възстанови. Аз искам да попитам: как принципът на доброволността и на собственото желание ще се прилага спрямо онези български граждани, които са починали по време на възродителния процес? Как Как починалите ще изразят собствено желанието си? Как се подава молба от отвъдното, господин Зеленогорски? Това е големият проблем, свързан със Закона. Ние предлагаме този Закон, водени от разбирането, че отношението към Законопроекта е, първо,

Второ, отношението към този Законопроект е въпрос на ценностно позициониране на партиите – коя къде се намира. Възможни са два подхода. Първо, подкрепа за Законопроекта, което е съвършено естествено, и образуване на едно общо ценностно поле поне между

повторно, вкупом да се обедините срещу предложението на Движението за права и свободи и да оставите Движението за права и свободи в изолация. Много Ви харесва тази дума. Нашият призив е за първия подход. Той ще бъде в съответствие с отговорната теза на ДПС, че престъплението възродителен процес не може да се вмени като вина на целия български народ. Народът не е виновен за това тежко престъпление. Виновен е един режим и понеже тук Вие представлявате българския народ, с акта на подкрепа на Законопроекта за ДПС ще кажете точно това: престъплението възродителен процес е минало, а не настояще и вината за това е само на комунистическия режим, не на нашите избиратели. Ако изберете изберете подхода да гласувате против Законопроекта, както впрочем сте го сторили в Комисията по регионална политика, ще трябва да Ви кажа няколко неща. Първо, това, че и днес след гласуването ще се окажем в съотношение седем към едно, седем срещу ДПС или 202-ма народни представители срещу 38 народни представители от ДПС, това далеч не означава, че правото, истината са на страната на тези останали седем партии и на 202-ма народни представители! В изолация ще е не ДПС, уважаеми госпожи и господа! В изолация ще се окаже ценността, съкровеността, тоест Вие ще изпаднете в тежка ценностна изолация. от ГЕРБ.) Дължа отговор на един въпрос, който вече го чувам: защо Движението за права и свободи поставя този въпрос сега? Защо не го направихте, когато бяхте на власт? Ще Ви отговоря. Ние не поставяме този въпрос сега за първи път. Поставяли сме го и когато сме били на власт и тъжният отговор

са проява на онзи политически цинизъм, уважаеми госпожи и господа, на който станахме свидетели и след възпоменателните митинги по повод 30-годишнината от възродителния процес в Могиляне, Нановица, Момчилград, Равен, Млечино. Тогава до един обвинихте председателя на ДПС, че е използвал християнските празници, за да събира хората на митинги. политически цинизъм, защото не жертвите на възродителния процес, не асимилираните български граждани избраха светлите християнски празници, а властта, тогавашната власт избра Рождество Христово за начало на мракобесния възродителен процес. Тюркян – 17-месечното бебе, бе убита на Рождество Христово. И аз днес тук питам: чие изродено тоталитарно съзнание е потърсило и етимологическата връзка между Рождество – възраждане – възродителен процес? Да, това не е избор нито на Местан, нито на Движението за права и свободи. (Реплики от ГЕРБ.) Ние ценим стойността на името, защото ни бе отнето и затова всички наши възпоменателни митинги започваха с поздрави към християните по повод на Рождество Христово, а на 27 декември в Момчилград първото изречение от обръщението на председателя беше поздрав към всички момчилградчани с името Стефан заради деня на светеца Стефан.

Ние не се връщаме назад, за да търсим мъст. Ние не поставяме днес въпрос от миналото, защото има хиляди български граждани с невъзстановени имена. Тази язва на възродителния процес е жива и днес. Затова Законопроектът не е връщане към миналото, а опит за излекуване на раните от възродителния процес, обаче с днешна дата! Може би не са нужни повече аргументи. Ще Ви припомня само един. На 1 февруари се навършиха 30 години от трагичния акт на самозапалването на поета Мехмед Карахюсеинов. Той се самозапали в знак на протест срещу престъпното посегателство на така наречения „възродителен процес”. (Шум Този акт не бе израз на обикновена слабост, нито на малодушие. Това бе пристъпване към огъня като към трагично пречистване на поругана лирична душа, останала самотна без знаците на своята битност. Искам да Ви припомня, че пет години по-късно след тежки страдания от раните си поетът почина с името Методи Асенов Караханов. Аз днес питам: Как той ще възстанови име, заради което се самозапали преди 30 години? Как ще се успокои душата му?!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Този Законопроект точно в този момент е очевидно провокативен! Какво иска ДПС? Да насъска българските мюсюлмани, българските турци срещу българската държава? Уж се визира българската държава отпреди 30 години, а по същество сега се разпалва етническо напрежение, усилват се антибългарските настроения сред повече от един милион български граждани. Кому е нужно това?! Нека да се обърнем към фактите. Този Законопроект е фактологически несъстоятелен. Първо, визира се само възродителният процес вероятно от 1984 г.

за граждански тогавашни основания, за тяхната културна и гражданска тогавашна логика. Мисля, че не е добре историята да се накъсва на удобни и на неудобни периоди според нечия политическа амбиция. Второ, твърди се, че при възродителния процес от 1984 г. всички преименувани са били принудени и преименуването е станало единствено с насилие против волята на преименуваните.

Фактите сочат, че е имало немалка част от преименуваните през 1984 г., които са го направили доброволно, без съпротива, с готовност. Това са мюсюлмани и български турци, които са виждали в приемането на българско-европейски имена начин да осигурят за себе си и след това за децата си една по-цялостна интегрираност в българското общество. Искали са да бъдат възприемани от другите като част от българската нация. Стига с тази истерия по преименуването от 1984 г.!

Съгласен съм, че тогава преименуването е направено по доста глупав начин. В самата БКП тогава е имало много противници това да не се прави или да не се прави по онзи начин. Стореното – сторено. На хората бе дадена възможност, който желае, отново да си върне старото име, но не всички го направиха през 2001 г. Това е показателното. Починалите до 2001 г. просто нямат възможност да кажат чувстват ли се жертви от 1984 г. или тогава са използвали кампанията, за да приемат български и европейски имена и да се чувстват в по-голяма степен българи в своята си родина. Откъде-накъде сега една партия ще говори от името на всички? Откъде-накъде тя ще раздава такива исторически присъди? Откъде-накъде ще продължава това накъсване на всички мюсюлмани и български турци в България срещу българите? Този закон, прикрит зад една уж хуманна грижа, прави всичко това. Трябва да кажем категорично „не!” особено сега, в началото на 2015 г., в която започнаха жестоки сблъсъци между християни и ислямисти. Нямаме нужда от наливане на масло в огъня, господин Местан, нека проявим своя инстинкт за национално самосъхранение. Аз ще гласувам „против” и призовавам всички депутати в залата с разум да гласуват „против”. Благодаря Ви за вниманието.

Личното ми обяснение е точно по повод на „Орлов мост”, господин генерал. Заставам с лицето си пред всички Вас и пред всички български граждани: да, прегръдката на „Орлов мост” беше израз, първо, на признание за доблестта на господин Станишев да поднесе извинение за възродителния процес пред 50 хил. души. Второ, това беше израз на категоричната ни оценка, че възродителният процес е е престъпление на режима, не на българския народ и затова не може да се вмени вина на всички български граждани, още по-малко на следващите поколения. Днес обаче аз питам: каква стойност има извинението? Каква стойност има и Вашата декларация за осъждане на възродителния процес, когато днес гласувате, изразявате позиция срещу естественото право имената на починалите, за да се успокои паметта им, да бъдат възстановени по административен ред? Днес от партията, която поднесе извинение, ние чухме не извинение за възродителния процес, не израз на преживян катарзис.

партиите, системните партии, в това число и БСП, много бих искал това да не е позицията на цялата партия – Българската социалистическа партия, да подкрепите законопроекта на ДПС, защото няма нищо по-естествено от това. Благодаря Ви.

Направете изказване, можете да вземете думата днес за поред път ставаме свидетели на едно пошло лицемерие. Може би забравихте, че именно навръх великите християнски празници, а именно Рождество Христово, точно този лидер на противоконституционната и антибългарска партия ДПС си позволи да се изгаври с българския народ. Днес същият този лидер се се опитва да прекрои историята. Той се опитва да вменява вина на българския народ. (Реплики от ДПС.) Уважаеми колеги, бихте ли запитали тези господа тук, срещу мен, колко от тях са бивши членове именно на Българската комунистическа партия? Колко от тях са участвали лично в този пъклен план на Държавна сигурност, наречен „възродителен процес”? Всъщност каква е истината, уважаеми колеги? Истината е, че стотици хиляди български мюсюлмани в Родопите никога не са желаели

Особено когато почине такъв човек, той дори не може да бъде погребан, забележете, защото там някакъв си религиозен господин, естествено, с влиянието на ДПС, е забранил да бъдат погребвани такива хора. Аз съм израснал в такъв район. Имам приятел съученик, който си смени името от Мустафа на Бисер. Този мой съученик, с който живеем на една ограда, затова че не пожела да си върне това име, под натиска на ДПС беше уволнен от горското стопанство, в което работеше. Неговите деца бяха поставени на изключителен натиск. Тъй като ДПС не успя да прекърши волята на тези хора, днес ни предлагат ние да станем съучастници в тяхното пъклено дело и по административен път да наложим връщане на имена. Само че, уважаеми колеги, на сградата на парламента са изписани думите и завета на великия български владетел Хан Кубрат: „Съединението прави силата”. Днес тази партия за пореден път се заиграва и иска да разделя българския народ на етнически принцип. Само преди три дни тази партия беше в основата на регистрацията на поредната етническа партия в Пловдив, и – забележете – участниците в това учредително събрание са подбирани единствено и само по признака мюсюлманско име. Какво целят тези хора? Законът за гражданската регистрация е един от най-старите закони в България. Той, освен всичко, е придружен с един изключително богат архив. Ако някой от Вас си направи труда да прочете този архив ще му направи впечатление, че на много от хората първите имена са били именно български, християнски имена. Може би сте забравили великия роман на великия български писател „Време разделно”? Може би забравихте по какъв начин са принуждавани исконните жители на българската земя да променят имената си? Да, ние днес няма да допуснем такова нещо. Няма да допуснем да вменявате вина на българския народ и административно, по силов начин, чрез въвеждане на закон да изграждате Вашия произвол, да възстановявате имена на хора, които не желаят да имат тези имена. И няма да позволим да се ровите в костите на тези, които вече не са между живите. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Байрактаров. Реплики на изказването на народния представител господин Байрактаров? Не виждам желаещи. Други изказвания? Господин Гроздан Караджов, заповядайте. Господин

О, неразумний ага, поради що се срамиш да се наречеш агент на бившата Държавна сигурност?

да се идентифицираш с тези две структури, които преименуваха българските турци? Поради що днес търсиш индулгенция от всички нас за всички тези свои деяния? Не ние тук и не наследниците на българите променихме имената на българските турци! Промениха ги Българската комунистическа партия и агентите на Държавна сигурност, които са сред Вашите редици и с които се целунахте на Орлов мост! (Ръкопляскания отдясно.) С тях си върнете целувките и с тяхното агентство и членство се оправяйте! (Шум Благодаря Ви, господин Караджов. Реплики на изказването на господин Караджов? Реплика – заповядайте, господин Местан. МЕСТАН (ДПС): Благодаря, господин Председател. Колеги, това което чухме означава само едно – аргументи против законопроекта няма. Винаги, когато прибягвате до този елементарен трик, признавате, че аргументи нямате, уважаеми колега. И, за да бъде по-силна тезата Ви, ще припишете и членство в компартия. Междувпрочем по тази тема има какво да си говорим с Вас. Наистина има какво да говорим, но Вие преди това дължите един много простичък отговор. Вие – принципните, съдниците на комунистическия режим и на Държавна сигурност, с кого сте в прегръдка днес? С кого? С кого? Ето, това е цялата Ви безпринципност. Това е цялата нищета на позицията. позицията. Хубаво е първо да се погледнете и после да съдите. Аз не искам от никого индулгенция. Искам съгласие на системните партии заедно да затворим раните на Възродителния процес. И пак повтарям, ако имате проблем с административното възстановяване на имената на всички, то поне на починалите по време на Възродителния процес – тези, които не могат да подадат молба от отвъдното, техните имена трябва да бъдат възстановени. Няма нищо по-естествено от това. Не подменяйте темата. Няма да мине номерът. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)

Благодаря, уважаема госпожо Председател.

разбираемо беше изказването на господина от Патриотичния фронт. Това е част от системната, последователна политика, която те винаги са я практикували. Аз разбирам дори изказването на младия господин с порочния си дебют и проблясък от тази трибуна. Тази трибуна не трябва да се цапа, но не мога да разбера представител на така наречения „Реформаторски блок”, не мога да разбера представител на партия, която е с претенциите за проевропейско развитие на България, как така се включва в това мероприятие, като че ли сме в навечерието на далечната 1984-1985 г.? Знаете ли, господин Караджов, че пред мен са стреляли, когато са сменяли по насилствен начин имена? Аз нямам нищо общо с Държавна сигурност. И мен ли ще ме обвините? Какво общо имам аз – на 16 години, с този процес?

И с „Кой?” не сме в коалиция не е въпрос, а отговор! Да, с него и с корпоративната му клика никога няма да бъдем в коалиция, поне докато не го изтръгнем от властта. По отношение на Вашата психологическа дилема – може и на 16 години да не сте били член на Комунистическата партия или да не сте сътрудничели на бившите служби на Държавна сигурност,

Да се придържаме към предложените текстове, философията и духа на законопроекта. За изказване думата има господин Велизар Енчев. След него – Методи Андреев, след него Атанас Атанасов – по реда на заявените... Спазваме някаква поредност – от различните парламентарни групи. Видях господин Михов. Ще му бъде дадена думата. времена, когато радикалният ислям настъпва, когато „Ислямска държава” извърши поредното обезглавяване и запалване, когато светът се тресе от етнически конфликти, българският парламент точно в този момент

наблюдавам косовския парламент, или по-точно сръбския парламент преди 25 години, когато един срещу друг застанаха националистът Воислав Шешел и албанският националист Азем Власи. Докъде стигнаха те преди 25 години? Сърбия не е единна държава, Косово е отделна държава, гражданска война, в която загинаха 250 хиляди души. Смятам, че предложението на господин Местан

Дори да имате основание да го правите точно в този момент, избраният момент е възможно най, най-неудачният. Вижте, уважаеми колеги, една държава, една нация е велика, един народ може да се оценява по най-добрия начин не само когато цени своята история и се прекланя пред нея, а когато има силата, достойнството да оценява тази история, и то критично да я оценява. Възродителният процес беше една грешка, но не наложена от обстоятелствата грешка, която завърши по един неособено добър, трагичен начин. Господин Местан, да не забравяме и жертвите на протурския тероризъм. Да не забравяме тези жертви, тъй като те също са български граждани, както бяха български граждани и тези, които бяха принудени да се изселят от Република България. Много от тях се върнаха обратно на българска земя, тъй като това е тяхната земя, това е техният народ. Ние нямаме друга държава, нямаме резервна държава,

което преди 22 години покойният хърватски президент предложи в хърватския парламент Събора, и то бе прието – Проект за национално помирение. Време е да се сложи точка по етническия въпрос – българи от една страна, турци мюсюлмани от друга! Време е да се сложи точка на този безумен, бих казал, понякога неособено интелигентен спор комунисти и антикомунисти, който проведохме в петъчния ден по време на парламентарния контрол! Време е да се поучим от великия испански народ, който преди 40 години в Долината на мъртвите издигна кръст, в който погребаха и републиканците, и франкистите. Пред този кръст в Мъртвата долина в Испания се покланят и леви, и десни – комунисти и антикомунисти, републиканци и франкисти. Не загърбим ли миналото, като, разбира се, преди това направим критична преценка на това минало, осъдим рецидивите на това минало, ние уверено – със съжаление го казвам, вървим към косовския случай, към косовския пример, който доведе до разпадането на една мултиетническа държава, създадена несправедливо. Но мултиетническа държава, която в последните години на своето съществуване имаше всички шансове да стане пълноценен член на Европейския съюз – говоря за Социалистическа федеративна република Югославия. По никакъв начин не бива да допускаме подобно разделение да продължава. Затова Ви умолявам, господин Местан, като политика с изключителен опит, да оттеглите това свое предложение в името на националното помирение, което един ден в тази зала – и колкото по-скоро, по-добре, трябва да тържествува. Благодаря Ви.

поставихте въпроса за стотиците хиляди жертви на гражданската война в бившата Съюзна република Югославия след разпадането. А знаете ли, че по прогноза на анализатори, в това число и отвъд Океана, този конфликт се очакваше да пламне точно в България заради тежкото наследство на възродителния процес? Само че България се оказа единствената страна от Балканите – посттоталитарни, която осъществи безкръвен преход към демокрация. И знаете ли защо се случи това? Точно защото се създаде една партия (шум и реплики), която имаше волята да преобразува болката от възродителния процес във воля за обща държава на равноправни граждани. Това е историческата роля на Движението за права и свободи. Затова и този Законопроект цели не разделение, а помирението, само че предлагаме да се помирим с поета Мехмед Карахюсеинов, а не с Методи Асенов. Това е разликата в отношението ни към този Законопроект. Помирение търси Движението за права и свободи. Помирение чрез лекуване на раните, а не чрез затваряне на очи за язвите на възродителния процес, които са най-големият риск за балансираните етнорелигиозни отношения. И точно заради съвременните предизвикателства – тероризма, ние сме длъжни днес да се разделим с миналото чрез справедливо отношение към жертвите на миналото. Никакви опити да подмените позициите на жертвата и на палача няма да минат, защото истината ще възтържествува, справедливостта ще възтържествува. България е благословена да има за малцинство точно своите своите мюсюлмани. България е благословена да има за партия, която представя и техните интереси, Движението за права и свободи. Благодаря за вниманието. Господин Касабов, записан сте за изказване, но спазваме някаква поредност на парламентарните групи. От Вашата група говори вече господин Байрактаров. Сега думата има господин

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ще изкажа своето лично мнение по внесения от Движението за права и свободи Законопроект.

че едно явление, което беше заклеймено от всички нас, а именно възродителният процес, не може да продължава да се ползва за правене на демагогия от Партията ДПС, известна като корпорацията „Кой”. Ще подкрепя този Закон не защото агент Павел го предлага (реплики от ДПС), не защото агентите на Държавна сигурност, които създадоха ДПС, го предлагат, а защото аз съм демократ и смятам, че когато на един човек му отнемеш насилствено неговата самоличност и име, държавата е в дълг. На тези хора трябва да можем да върнем тяхната самоличност, без те да правят повече разходи за това. Това е извинението на българския народ към българските турци, които са едни от най-честните и почтени български граждани, но не и на тяхната политическа олигархия в лицето на ДПС. (Реплика от народния представител Какво значи да си бил агент Ангелов, така нареченият Ахмед Исмаилов Ахмедов, известен като Доган? Какво означава два пъти в историята на новата демократична държава да правиш корпоративни, престъпни политико-олигархични общности? Не забравяйте, че по времето на Беров първият опит да бъде създадена групировка, тази, която сега съществува, беше направен успешно от тогавашния лидер Ахмед Доган, известен като агент Ангелов. Тогава той превзе държавата с подставените фирми на „Мултигруп”. А сега неговият наследник агент Павел прави същото, и то много по-успешно с подставените фирми на... Кой? Ние това не бива да забравяме! Тази долна политическа демагогия трябва да бъде прекъсната. Ние повече не трябва да даваме право на Движението за права и свободи да говори от името на българските честни турци, защото те ги капсулираха, те ги ограничиха да влизат свободно в българската общност. Нека не забравяме, че моделът „Доган” се заключава именно в това да се създаде феодална зависимост от тъй наречените „местни патрони”, които се финансират незаконно от черните каси на ДПС. Нека не забравяме, че именно за ДПС ставаше една емблематична разработка, станала известна като разработката „Леани”, защото агентите на ДПС

Тези хора, които бяха най-дълго време във властта на България – ДПС, те бяха най-дълго време във властта, сега ли се сетиха да правят това? От онова, което в момента предлагат, преди 20 години можеха да се възползват много повече български турци. Много от тях починаха.

За да сложим пепел на този процес, за да се извиним всички съвместно на това, което Българската комунистическа партия и агентите на ДПС, на Държавна сигурност, които логистично подкрепяха тогава службите на Държавна сигурност със своята информация за това кои български граждани с турска самоличност са говорили на турски и не са били съгласни с политиката на БКП, че всички демократи в тази зала трябва да подкрепим този Законопроект. Именно, за да не може агент Павел и компания да се смятат за единствени защитници на правата на българските турци.

Благодаря, госпожо Председател. Господин Андреев, вземам думата, за да Ви благодаря за гласа „за” за Законопроекта. Вие имате ясна позиция, която отстоявате две десетилетия. Това е Ваше право. Ние можем да се различаваме с Вас по оценката за миналото, но Ви прави чест. Казахте нещо много важно днес към онези, които ограничават грижата си за малцинствата с атаката срещу Движението за права и свободи. Показахте им пътя, полето, на което могат да се конкурират с Движението за права и свободи. Защото мегданът дори в моето собствено село, отворен за гласа на роднините ми, даже е отворен и за Вас. Елате да се конкурираме. Вие ще имате право с Вашия глас „за”. Аз не знам обаче тези, които ще гласуват против този Законопроект, с какво основание ще се обърнат към вота на всички български граждани, засегнати от възродителния процес и в името на които е внесен този Законопроект. Към Вас имам само един призив – принципите, господин Андреев, не се отстояват в тази ясна, категорична, на ръба на агресията позиция срещу Движението за права и свободи по отношение и на сътрудници на Държавна сигурност. Щеше да тежи много по-силно позицията Ви, ако Вие днес не бяхте в прегръдка точно с онези, които уж громите в принципната си позиция. Съжалявам. Не е принципна позицията. Вие участвате в общо управление, което е в прегръдка с Държавна сигурност. Благодаря.

Госпожо Председател, дами и господа! Господин Андреев, в една част от изказването сте прав. Това, което казахте за ДПС, е точната и самата истина. Това е етнополитическа мафия, която разграбва България и държи част от българското население на базата на феодалния принцип. Но в другата си част – че трябва да се подкрепи подобен Законопроект, не сте прав. Ще Ви кажа защо. Този Законопроект е внесен по следната причина. През последното десетилетие десетки хиляди българи мюсюлмани по съдебен път водят дела, за да си върнат българските имена. И този процес с натиска от страна на ДПС върху български съдии е спиран. Въпреки това десетки хиляди българи мюсюлмани върнаха своите български имена. ДПС цели с този Законопроект техните феодали по места по служебен път да ги преименуват. Това е самата истина! Направете си справка, дами и господа, за да видите в българските съдилища колко молби цели семейства и българи мюсюлмани, и турци мюсюлмани са подали, за да си сменят имената и да ги направят български. Колко откази на първа инстанция! И защо продължават да водят дела, за да си връщат българските имена?! Призовавам всички в тази зала – не влизайте в капана на ДПС!

Благодаря, госпожо Председател. Господин Андреев, моята реплика към Вас е да не вярвате на ДПС, дори когато обещават дарове. Не слушайте какво Ви обещават от тази трибуна. Прочетете какво са написали в Законопроекта. Там ще видите няколко интересни неща. Първо ще видите, че искат отмяна на § 1а от действащия Закон, който дава възможност точно на тези наследници на хора, репресирани от възродителния процес, на хора с насилствено сменени имена, и които са починали, техните наследници да възстановят това нещо. Те искат отмяна точно на този параграф.

сега този Законопроект, защо не в предишното Народно събрание? Защо, когато имаха мнозинство в тройната коалиция, не са го приели?! Замислям се за онзи знаков представител на ДПС с двете имена в тройната коалиция, който имаше едно за бизнеса на корпорацията ДПС, а имаше едно за участие в правителството. Запитвам се дали и това не е причината всъщност този Законопроект да се появява именно сега. Между другото, онова, което казаха колегите от Патриотичния фронт, също трябва да се има предвид, защото много хора, които по съдебен ред са си сменили имената с християнски, по този начин сега могат да се окажат на практика репресирани

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Местан, не мога да разбера поради каква причина Вие видяхте, че аз съм в прегръдките на Държавна сигурност? Смятам, че това, което се вижда от всички български граждани, е, че последователно двама лидери на ДПС са били свързани с Държавна сигурност. Нещо повече, съветвам Ви да прочетете досието на Ахмед Доган. Запазено е и личното, и работното му дело. Прочетете, за да видите колко перфидно е действал агент Ангелов, как е донасял за настроенията сред българските турци. За съжаление, Вашето лично и работно дело не са запазени, господин Местан, но аз никога не съм бил и не съм позволявал да попадам в прегръдките на Държавна сигурност, както много членове от Вашата група. И мога да припомня нещо в тази посока.

народен представител от ДПС, е гласувал, включително против това да няма давност върху престъпленията на комунистическия режим. Той е Ваш народен представител в момента. Свързан е с енергийните въпроси и е работил навремето в „Кремиковци”, и е свързан с транспортния бизнес. Мисля, че е достатъчно Той е гласувал „против”, този човек. Той е гласувал против това да няма давност върху престъпленията на комунизма. Ето, до там сте достигнали. Затова не прехвърляйте Вашата вина върху чужди гърбове. Вие просто сте партията на Държавна сигурност. Това Ви е големият проблем. Що се отнася до Закона, аз смятам да кажа още веднъж – тук правя дуплика на колегите от Патриотичния фронт, фронт, визирам следните два възможни случая. Човек, който е починал, но е бил с насилствено сменено име, държавата да може да му го върне автоматично. А хора, които са живи и са със сменено име, както е било, да могат пак безплатно, без съдебни процедури да си върнат имената, но само тези, на които тогава, по време на възродителния процес, насилствено са им били сменени имената, не и за другите. Другите са си по общия ред. Това е логиката, която аз смятам, че трябва да бъде подкрепена.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа, аз не мога да гласувам „против” този Законопроект, защото годините ми вече натежаха и от тази позиция мога да кажа, че съм свидетел на това, което се случи с българските турци в периода 1985-1989 г., и колкото съм могъл, където съм бил, съм подкрепял тези хора след промените. има един свидетел от нашия район, той знае, може и да каже. Но не мога да гласувам „за” този Законопроект, защото, първо, технически това, което предлагате, е невъзможно да се случи. Второ, за съжаление, този законопроект, внесен сега и защитаван толкова пламенно тук, на практика е една провокация към днешната ситуация в държавата. Доста неща съм прочел – така се случи в живота ми, и не искам тук да повтарям пред преждеговорившите, Вие имате да си решавате въпроса вътре в общността, защото хора, които под вънкашност чужда и под име ново в него момент са работили за комунистическата система от Вашите среди, и, за съжаление, една част от тях днес са между Вас. Тук бяха казани някои псевдоними, подсказаха ми, че сме пропуснали да кажем псевдонима на агента Вергил. Искам да кажа и нещо друго, много важно, защото знам, че с това се спекулира – за така наречените „картотекирани агенти на Държавна сигурност”. Тези, за които са останали само едни картончета. В докладната записка на покойната Нанка Серкеджиева, утвърдена от тогавашния министър Атанас Семерджиев, е записано изрично: „Непременно да бъдат унищожени всички данни за особено ценните агенти на Държавна сигурност, които би могло да бъдат използвани при новите политически условия”. И тогава, започвайки унищожаването на тези документи, на практика са унищожили личните и работните дела на тези агенти, а на тези, за които са останали само картончетата, за съжаление, това са особено ценните, за които е трябвало да бъде унищожено всичко, но по стечение на обстоятелствата и по технически причини те са били запазени. Хайде вижте между Вас кои са само с картончета и си направете изводи тези хора за кого са работили. За това става дума. Така че, възбуждайки сега тази тема отново, Вие искате да скриете зад този патос Вашата вина като политическа партия за тези 25 години, затова защото поставихте в гето хората от чиито среди произхождате. искам да кажа нещо много важно, защото е свързано с този Законопроект. Искам да Ви припомня коя е политическата сила, която създаде административния ред за възстановяване на имената.

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Този законопроект е едно продължение – можем да го наречем условно, на новата политика на ДПС. Тази политика може би започна от година и нещо и има едно добро качество – тя е по-откровена. Често пъти нашите колеги използват израза: „Да свалим маските”. Аз мисля, че тази нова политика на ДПС сваля част от маските. Зад евроатлантическата риторика, зад думите за ценности, зад структурни и безструктурни, системни или безсистемни партии се крие една много ясна политика и по същество тя е националистическа. Да си припомним само, че тази политика започна в момента, когато Движението за права и свободи изпадна в една дълбока вътрешна и външнополитическа изолация. Тя посегна към инструментите на турския национализъм. Провокациите, които бяха проведени по време на предизборната кампания, бяха провокации срещу държавата, срещу конституционния ред, срещу законите.

Да, можем да кажем, че това е необходимо. Историята винаги е източник на взривоопасен материал и един английски историк беше казал, че от нея може да се конструират бомби по начина, по който ИРА правеше такива от амониева силитра. Днес възродителният процес чрез този Закон отново се вкарва в политическо обращение и ДПС постигна своята цел. То провокира нашето Народно събрание, то провокира обществеността, заявявайки: „Който е за Закона, е за европейските ценностите, който е против Закона, е блюстител и пазител на възродителния процес”. Това го правят нашите колеги с едно изключително самочувствие. Честно казано, аз не вярвах, че една партия може да си припише да говори с думите на Всевишния. Днес бяхме свидетели, че лидерът на една партия си позволи да говори пред парламента на Република България от името на мъртвите. Това, господа, във всяка религия е нещо, което е невъзприемчиво. Днес ни убеждават, че този законопроект говори от името на мъртвите и ние посягаме или се противопоставяме на волята на мъртвите. Аз мисля, че от античността, от времето на пирамидите и до днес, хората имат култ към мъртвите. Ние трябва да сведем глава пред тези, защото това е нашето бъдеще. Ето защо тази политика е проявление на използване на историята като политика тогава, когато реалните възможности на политиката отсъстват. Бих искал да завърша с нещо: Да, българският народ не е виновен за възродителния процес. Не е виновна и българската държава. Виновна е една политическа партия, която наложи един режим, дошъл с кръв и насилие, която отроди българите в Пиринска Македония, която предаде българите във Вардарска и Егейска Македония. Тази партия носи историческата отговорност и за нея реабилитация няма. Но аз бих искал да запитам господата, които се представят като наследници, като родили се от мъката на възродителния процес, като наследници на турското национално освободително движение в България.

Ние не чухме извинение за атентата на гара Буново и за невинните майки и деца! Ние чакаме това извинение!

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Госпожо Председател, обръщам се към Вас, явно темата ДПС е интересна. Нека да направим отделно заседание на тема ДПС. Призовавам колегите да се концентрираме върху внесения Законопроект. А иначе, за някои изказали се на тема ДПС и заявили позиции по Законопроекта, бих искал да припомня, че някъде е писано и казано: „По делата ще ги познаете”. Благодаря Ви. към точката, която обсъждаме, а именно Законопроекта с неговите конкретни предложения. Действително това е предмет на нашия дебат. Още веднъж призовавам народните представители върху това да концентрират фокуса на своите изказвания. Думата има Четин Казак.

също се присъединявам към апела: нека да се върнем към текста на Закона, към конкретиката на това, което се предлага и да не заблуждаваме народните представители с тези, които нямат нищо общо с това, което се съдържа в Закона. Законът, уважаеми колеги, предлага три простички неща. Първо, да се прекратят неправомерните, незаконните практики от страна на служители в общините по гражданското състояние да искат в процедура на издаване на определени удостоверителни документи от гражданите да посочват и имената, които са им били насилствено наложени по време на така наречения „възродителен процес” нещо, което те така или иначе не би следвало да правят съгласно подзаконовата нормативна уредба. Но, за съжаление, е широко разпространена практиката в много български общини. Това е първото нещо, което законът предлага. Второто нещо, което предлага Законът, е да се възстановят служебно от Дирекция „Гражданска регистрация” развитие имената на починалите по време на възродителния процес лица, които са починали с насилствено наложените им имена, които нямат възможност, не са имали възможност никога и нямат възможност и към момента свободно да направят своето волеизявление. Това е нещо, което държавата им дължи, защото тогава тя насилствено им е сменила имената, без да ги пита, без да иска тяхното волеизявление. Сега по същия начин, по който тогава насилствено им е сменила имената, трябва да им ги възстанови, без да се налагат някакви сложни процедури, да се събират всички наследници кой къде е някъде в чужбина, някои са починали, пък да се търсят техните деца и внуци, да се събират и да подписват декларации и така нататък, и така нататък. Тези лица са починали с насилствено наложени имена. Те трябва да бъдат възстановени служебно от администрацията. Няма никаква пречка Дирекция ГРАО да разпореди на всички свои поделения да извършват това служебно действие и да заличат тези имена, да ги възстановят в регистрите. Дирекция ГРАО разполага с всички възможни средства за това. Третото нещо, което предлагаме, е да се заличат веднъж завинаги от регистрите тези насилствено наложени имена по време на възродителния процес на всички лица, които вече са си възстановили свободно старите имена. Тоест лица като мен, като колегата Тунчер Кърджалиев, които сме си възстановили имената, в регистрите все още фигурират, за съжаление, и в ГРАО, и в съдебните регистри и насилствено наложените по време на възродителния процес имена. Искаме държавата да ги заличи, за да не може никога на нито на един служител някога да му скимне да каже: „Я си кажете другите имена или имате и други имена, които са свързани с Вас”. Вас”. Това са имена, които навяват болезнени спомени от миналото, това са имена, които тези граждани искат да забравят. Не искат никога, особено пък представители на държавата да им ги напомнят тогава, тогава, когато предприемат определени административни процедури. Това са трите простички неща. Тук не става въпрос нито за подмяна на волята, нито за някакъв нов обратен възродителен процес и така нататък. Тези фантасмагории, които чухме от страна специално на колегите от дъното в залата, целят единствено и просто да заблудят мнозинството народни представители, да подменят темата. Обръщам се към всички демократи наистина, както каза господин Андреев. Ако наистина сте демократи, колеги, изключвам Патриотичният фронт, но другите, ако сте истински демократи, подкрепете този Законопроект! Тук не става въпрос нито за ДПС, нито за която и да е друга политическа сила. Нали Вие искате също да спечелите гласовете на мюсюлманите? Нали госпожа Караянчева непрекъснато се бори за това и непрекъснато претендира от телевизионните екрани? Ами докажете го! В противен случай те никога няма да Ви повярват, че сте искрени. Тогава, когато навремето беше приет Законът за обявяване на комунистическия режим за престъпен, това беше направено от предшествениците на колегите, които стоят тук и сега се наричат „Реформаторски блок”. Когато приехме всички декларацията, осъждаща възродителния процес, мисля, че тогава тези, които са гласували за нея, са били искрени. Нека сега да покажат на дело, а не само на думи, че са убедени в това, че възродителният процес е бил престъпен акт, че неговото наследство трябва да бъде веднъж-завинаги заличено.

които са били ръководители на политическата полиция на правителството на Иван Костов, тук днес да раздават морални оценки, аз като човек, който си спомня тогава как действаше бившата Национална служба „Сигурност”, наследникът на Държавна сигурност, под ръководството на един сегашен колега, не мога да приема негови морални преценки днес. Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Казак! Вие призовахте да се върнем към Закона и накрая пак започнахте с политическите изявления. изявления. Искам да Ви кажа нещо, което Вие знаете, но изглежда забравяте, част от Вас са по-младички, но хора като мен бяха на площада пред Народното събрание, за да защитават правата, Вашите права и за да се възстановят имената на българите. Нека да кажа, че ние Реформаторският блок последователно и неотклонно защитаваме правата на всички български граждани по Конституция. Да, една част от Вас бяха в БКП, но една част бяха в СДС, заедно бяхме в СДС и бяхме тук, но този площад, за да защитаваме точно Вашите права. Така че не Ви прилича да отправяте такива обвинения срещу колегите от Реформаторския блок, защото тогава бях студент и не беше толкова просто, и не беше толкова спокойно да изразяваш определено мнение по тази тема. 1990 и 1991 година бяха тежки години. Ако се върнем към Закона, нека да кажем, че тук не става въпрос за политика, а става въпрос за технология и за невъзможност по начина, по който се предлага в законопроекта, да се случат тези неща. Да, ние не изразяваме мнение различно от това, което сме изразявали през всички години – че това беше един мракобесен механизъм, едно зловещо начинание, към което никога не искаме да се върнем. Но, да, има въпрос на юридически механизъм, на технология, за да се случат ефективно Вашите предложения, а не да правим дебат, от който българското общество няма нужда. Кажете ми, 25 години след началото на демократичните промени в България, смятате ли, че е необходим такъв ожесточен дебат по тази тема или може би единствената идея е да се затегнат редиците преди местните избори? Благодаря. Втора реплика – госпожа Караянчева, трета реплика – господин Мартин Димитров.

Ако дойдете на 26, 27 декември в Могиляне, Момчилград – там няма отношение, там има партиен митинг! Как да ходим по селата?! Аз ходя много по селата и това много Ви дразни, много Ви боли – и в Турция бях, хората ме приемат и по селата навсякъде ме познават, но знаете ли какво ми казват: „Не можем да се срещнем с Вас, защото кметът гледа”. Вие превърнахте българските турци наистина в крепостни. Когато ние дойдохме и започнахме да разговаряме с тях, когато имаме отношение

а от там нататък какво ще се случи с имотните регистри, със земеделските регистри...?! Ето, по този начин – аз не Ви вярвам, защото това е поредната политическа дъвка, за да могат да се мобилизират редиците, за да може Вие да казвате: „Ето тези не искат да Ви върнат имената”, както беше – „Като дойде правителството на ГЕРБ ще Ви сменят имената, ще Ви развалят джамиите”. Е, три години и половина – първото правителство на ГЕРБ, нямаше такова нещо! Хората се убедиха. И на Вас Ви трябва отново политическа дъвка. Затова не Ви вярвам, колеги, че сте искрени в това, което правите! Защото не може една партия да бъде представител само на един етнос една партия трябва да бъде представител на всички етноси в България. Така че не сте искрени и това Ви личи!

Благодаря. Наистина се развеселих от последната реплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Зеленогорски, аз Ви благодаря за това, че сте присъствали на първите митинги и че сте подкрепили тогава митингите на мюсюлманите за възстановяването на техните имена и на техните права. Тогава Вие сте били наистина принципен. Продължавайте да бъдете и днес! Това е нашият апел към Вас. Така, както СДС навремето прокара закона, обявяващ комунистическия режим за престъпен, включително възродителния процес като едно от най-големите му престъпления, както пак по инициатива на Синята коалиция беше приета декларацията, осъждаща възродителния процес. Бъдете принципни и сега, когато ние предлагаме да се преодолеят последиците, да се заличат последните остатъци от този възродителен процес! Не изтъквайте аргументи: видите ли, понеже ДПС го предлага, ДПС дали са искрени – оставете това! Дали сме искрени, или не – нека нашите избиратели да преценят. Вие подкрепете това, което конкретно се предлага, защото то няма цвят, то цели да реши един проблем, който засяга определена категория български граждани. Ако Вие считате, че тази категория заслужава проблемът да бъде решен окончателно, подкрепете го! Така, както ние сме подкрепяли Вашите инициативи и за закона, обявяващ комунистическия режим за престъпен, и декларацията, осъждаща възродителния процес. Ние сме принципни, няма значение кой предлага. Когато нещо е в унисон с нашите принципи и идеи, ние го подкрепяме. Направете по същия начин, това е нашият призив! Господин Димитров, обръщам се именно заради това към Вас – не се обръщам нито към „Атака”, нито към Патриотичния фронт, защото знам, че от тях никога няма да получим подкрепа по тези теми. Аз нямам никакви илюзии в това отношение. Все се надявам обаче, понеже Вие претендирате, че сте наследници на СДС и на Синята коалиция, въобще демократи, реформатори и така нататък, във Вашите редици има една партия, която също претендира, че представлява част от мюсюлманите – бъдете на висотата на Вашите претенции и подкрепете този Законопроект, за да докажете, че сте такива. Защото самата коалиция, в която влязохте – защото „Атака” никога не е била в коалиция нито с ДПС, нито с БСП но Вие сте в открита коалиция с Патриотичния фронт. В открита! Подписали сте декларация – Вие сте се прегърнали, целунали и така нататък. Да не продължавам нататък.

след него господин Жаблянов, Ахмед Ахмедов и господин Сидеров. ВАЛЕНТИН

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Вземам думата по дебата, който лично на мен вече ми е втръснал тук, в тази зала. Защото, когато стане въпрос за каквото и да било в България, се започва с „краставицата”, или това е възродителният процес. Забележете, този възродителен процес се размахва като знаме, за да се извлекат поредните не политически, а финансови дивиденти. Така беше през последните 20 години, когато антиконституционната партия ДПС управлява България. Всъщност наред с думата „възродителен процес” има една друга дума наречена „толерантност”, която също е изхабена и овъргаляна в калта. Защото думата „толерантност” се употребява от хора не агенти, от доносници. Доносници, които в онези времена всъщност са писали и донасяли за най-близките си хора, за своите хора от своя етнос. Донасяли са и по този начин са решавали човешки съдби. Питам аз агентите тук от тази политическа партия: колко човешки съдби унищожихте и изгорихте?! Защо сега викате и крещите за толерантност? Може би, за да скриете гузната си и черна съвест. Питам аз защо през цялото време ни навирате името Тюркян, а защо не кажете истината, че тогава Вашите хора от протурската националистическа партия, на която Вие сте наследници, изтикаха жените и децата като щит отпред и се скриха зад тях?! И защото Тюркян всъщност беше хвърлена от майка си. Питам аз: не вика ли кръвта на загиналите жени и деца на гара Буново?! Нали доскоро стоеше турската чешма – кървавата чешма, вдигната в символ на бандитизма, на тероризма и там ходихте и се кланяте. Това ли се нарича толерантност? Или това се нарича може би европейско мислене, европейска етика. Това се нарича средновековен бандитизъм, мракобесие. Съвсем доскоро Ваш представител – областният координатор на ДПС, всъщност беше един от участниците в

защото подобни възродителни процеси се извършиха в съседна нам Турция, на която Вие служите. Уважаеми колеги, струва ми се, точно тук, от тази трибуна, лицемерието е неуместно. Но всъщност, когато казваме лицемерие, не бива да забравяме, че логото на Вашата партия или мотото е: „Ние мразим и обичаме да крадем”. Ако трябва в същото време да сложите истинско лого, то това лого на Вашата партия ще бъде логото от мракобесното Средновековие – бесилката, ятагана и отрязаната глава. Това сте Вие! От тук нататък всичко е демагогия.

Благодаря Ви, господин Касабов. Времето на групата Ви изтече – имате само 10 секунди. Реплики на изказването на господин Касабов? Няма. Тъй като е добре да редуваме изказванията от различни парламентарни групи – Ахмед Ахмедов е дал заявка.

Уважаеми господин Председателстващ, ето така се получава понякога – нещата не се случват така, както сме ги замислили, защото редът се променя в движение, макар и без да искаме. Няколко неща в полза на историческата истина. Имената на българските граждани, които бяха сменени от предишния режим, бяха възстановени с решение на Политбюро на ЦК на БКП в края на 1989 година, с което беше осъдена политиката на възродителния процес. Това е за сведение на колегите от СДС, които имат друга версия по въпроса. Тук архивите, както се казва, са живи. Много хора се позоваха на това, че са прочели много документи, могат да прочетат и решението на Политбюро. Няколко въпроса, които след днешната дискусия остават във въздуха. Това е въпросът, както правилно колегата Зеленогорски постави, след 25 години демократично развитие ние се озовахме в този дебат, което означава, че онзи политически режим, върху който възлагаме надежди, а именно парламентарната демокрация не само не си е свършила работата, но не е могла да заличи раните и да постави нещата исторически на мястото им, така че всички да чувстват своята справедливост реализирана. И защо се получи така? Може би в резултат на политически грешки на наши предшественици, но днес ние сме призовани да коригираме тези грешки. Аз ще си позволя да посоча първата. В началото на тези епохални промени тогавашната Българска комунистическа, а след това социалистическа партия, предложи да се затвори страницата на конфронтация – нашите предшественици в партията. Тогава уважаемите колеги от тогавашното СДС и десницата настояваха да четат лист върху лист, папка върху папка, да открият истината. И какво открихте, уважаеми колеги, след 25 години? Какво открихте? Стигнахме до тук. Нали?! Аз не се съмнявам, че има желаещи да четат още десетилетия напред тези страници, да се връщат към тях и да търсят истината. Накрая стигнахме до ситуацията, в която, какво обсъждаме днес – дали е справедливо някой да носи името, което му е дадено по рождение? Разбира се, че е справедливо! Искаме да поставим един важен въпрос. Всички се придържаме към ценностите на съвременна Европа, но основната ценност на съвременна Европа или една сред основните ценности е индивидуализмът, правото на индивида да се развива, да се образова, да се осъзнава, сам да взима решения за себе си и не знам до каква степен е коректно да се решават тези въпроси с решения от колективен характер. Това е смущаващо! Искам да обърна внимание върху още един аспект на въпроса. Първата злоупотреба беше извършена от СДС, които по същество промениха имената на нашите съграждани с техния законопроект и с техния закон, а не ги възстановиха, но да не навлизаме тук в тази тема. Искам да приключа с няколко изречения, докъде стигнахме отново с четенето на тези страници. Беше институционализирана цялата тази конфронтация, тя не остана просто на вербално ниво, а бяха създадени органи и институции за четене, за дамгосване, за заклеймяване. Дайте да затворим Комисията за досиетата, уважаеми колеги! Дайте да я затворим! (Реплики.) Да приключим с тези развъдници на конфронтацията, откъдето непрекъснато се вадят удобните листове, папки, картончета и на кой каквото му попадне под ръка, за да бъде цапардосан някой в удобния момент. Ако искате съгласие, ако искате да коригираме политическите грешки на предшествениците, които ни доведоха до тук, да направим нещо смислено. Няколко думи накрая. Може би не трябва все пак да тръгваме и да се разотиваме в днешния ден с такава отрицателна нагласа от този дебат, защото европейската история показва, че консолидирането на европейските нации е било дълъг период и те са съставени от най-различни етноси, и този процес не е преминал безпроблемно, не е преминал безконфронтационно, преминал е по някой път с кръв, революции и граждански войни. За радост ние не сме в такава ситуация. Смятам, че ако тук, в този най-висок форум на държавата, затворим тази страница и тук ще отворя една скоба да поздравя колегата от ДПС, който е предложил навремето – не разбрах кой е, да се затвори тази страница, защото това е правилно, ние ще влезем в друг етап на нашето национално развитие, защото консолидацията на нацията изисква такъв тип решения, а не комисии, не ровене в миналото, не закон за криминалния характер на комунистическия режим, който е абсолютно несъдържателен. Аз ще поставя още един въпрос – тази година се навършват 70 години от победата над фашизма в Европа – какво е състоянието на българските антифашисти днес в нашето общество в резултат на решение тук, в това Народно събрание? На хора, които освободиха други народи в Европа и вместо да се гордеем с тях ние им отнехме всичко и ги направихме едва ли не криминални престъпници с един несъстоятелен закон. Със закон не може да се урежда историята! Това е поуката. Ако искаме като народни представители, можем да го вземем предвид, ако не – могат да се внасят закони до безкрай. Благодаря за вниманието.

огнени слова от различни групи. Няма да ги посочвам, защото ще предизвикам верига от лични обяснения. Затова ще говоря малко иносказателно, ще ги наричам с табелките, които те са си сложили – патриоти, реформатори, обикновени дизайнери и така нататък. Първо, когато се аргументира, трябва да има фактология. Фактологията, преди всичко, както беше казал един президент: „Икономиката, глупако!”. И аз казвам така – фактологията, без обръщението. Какво ни се предлага тук? Първо, ще кажа защо ние няма да подкрепим това предложение на ДПС. Защо? Защото то иска, когато отиваш да си вадиш акт за раждане, брак или смърт, там да не те питат как ти е било българското име.

Откъде сте сигурни, че този починал човек или някой от тези починали хора не би искал да си запази българското име? Няма как да го знаете, освен чрез спиритически сеанс с отвъдното. Но това е неправилно според нас. Говоря по същество. Аз също мога да внеса патос, знаете, оратор съм, но в момента говоря по същество. Това, което предлагате, има една-единствена цел – да се покаже, че в България има страшно много така наречени – тук стигам до абсурдизма,

Така че нека да бъдем наясно с фактите. По днешните български земи няма български турци. Това го потвърждава и ДНК експертизата, която вече с модерните методи на ДНК изследванията показва, че по генетичен код живеещите тук, у нас, са средно- и и южноевропейци, но нямат нищо общо с тюркски или монголски ген. И тук минавам към една друга група, за която наистина бих формирал Неделно училище, за да си научат историческите факти. Когато си сложиш табелка „патриот”, би трябвало да познаваш българската история. Драги патриоти, в българската история няма владетел с титла „хан”. Бях обявил награда преди време и поддържам това мое предложение – който намери един-единствен документ, писмен, епиграфски, какъвто искате, на който да пише, че български владетел е бил наричан „хан”, с една тюрко-монголска титла, аз ще му дам тази награда. Но такъв документ няма. Българските владетели са носили титлата „канас”, което на старобългарски значи „княз”. Нищо повече! Както „книг” е книга. „Канас” значи „княз”, те са били князе. Нямаме ханове и това, че по чисто политически, геополитически причини сме били наричани „орда, дошла тук с ханове”, това вече е друг въпрос. Но един ден истинската история на България ще се напише и в тази истинска история ще влезе и страница, в която ще бъде цитиран и Мидхат

Те имат своите права в момента, абсолютно по никакъв начин не са ограничени, имат свободната воля да си избират име, включително в групата на ДПС има такива, които носят наставката „ов” – Адем-ов, Имам-ов, което означава, че всеки един български гражданин днес има пълната свобода – даже прекалената, да си избира каквото име иска. Но административно да подмениш имената на вече починали хора, ние не сме съгласни с това. Смятаме, че то се прави с цел да се покаже, че тук, в България, има много голямо мнозинство от така наречени „турци”. Това вече става част от геополитическа игра, за която аз много съм писал и говорил, сега няма да влизам в подробности. И още една сюжетна линия да погледна, защото тук имаше представители от дясно – СДС или

хванати за ръце, маршируват по улиците на София Иван Костов със синя лента, Надежда Михайлова, Ахмед Доган, те крачеха заедно в една редица. Ако върнем още по-назад – 1991 – 1992 г., СДС и ДПС бяха коалиционни партньори. И сега И сега да кажем за Черния Петър – ДПС е Черният Петър в българската политика. Чух тук много патетични думи за лошото „ДьеПьеСье” Когато искате да протестирате срещу ДПС, аз няма да използвам квалификации, прекалено много съм говорил и писал по тази тема – няма да се самоцитирам, но когато искате да говорите или да заставате срещу ДПС, драги реформатори, дезинформатори, патриоти и други, трябва да отидете пред Американското и Английското посолство. Кой сложи в българската политика ДПС? Това не е тази легендализирана Държавна сигурност, дето е комплекс на някои от Вас, това е Американското и Английското посолство. Точно те казаха през 1991 г. на тогавашния министър-председател Димитър Попов – жив и здрав е човекът, да му даде Господ дълги години, който може да бъде питан и сега, и да Ви каже кой му се е обадил по телефона и кой е отишъл при него. Английският посланик и американският с ясната директива – ако не пишете ДПС за изборите сега, не ги включите – защото тогава имаше такъв спор, спор, говорим за изборите в края на 1991 г., когато СДС с малко, но завинаги стана коалиция с лошото „ДьеПьеСье” – ако не ги включвате да участват, мислете му. И като Ви каже Англия и Америка: „Мислете му!”, какво смятате, че е направил министър-председателят Попов? Ами, включил ги е в изборите. Така че зад ДПС стоеше Американското и Английското посолство. Мисля, че още стоят – не знам, нека господин Местан да каже дали стоят, но те са тези, които направиха така, че ДПС да е фактор в българската политика. Затова, драги противници на ДПС, когато искате да я обявите за антиконституционна и друга – с плакатите пред Американското посолство. Ще Ви покажа къде е, ако не знаете, аз съм правил там много пъти протести. Там протестирайте защо поддържате такава антиконституционна партия. В заключение, към всички, които се опитват да си играят с темата „Комунизъм и антикомунизъм”. От залата излезе най-големият антикомунист в Републиката господин Андреев, веднага ще дойде за лично обяснение, да му кажа само, че комунизмът не е измислен в България, не е измислен в Русия, в Румъния и в Унгария, които бяха комунистически страни. Той е измислен в Западна Европа. Съчинителят на комунизма се казва Кашел Мордохай – с рождено име, или Карл Маркс, което име приема.

част от апарата за отбрана на България, на държавата, в която всички сме живеели. Аз не знам защо е това чистофайничество сега? Всички се разграничавате, изваждате агентурни имена – посочвате едно име, а друго – не посочвате. Като кажеш „Павел”, кажи „Иван”; като кажеш „Драган”, кажи „Стоян”, нали, ако искате с това да изобличавате някой. Но аз не мисля, че това е изобличителен момент. Може би тези хора са работили за родината си, може би някои от тях са писали доноси – всичко това стои на тяхната съвест, Бог съди. Но не използвайте тази игра, защото вече е толкова омръзнала и изтъркана, а на всичко отгоре измества темите от тези, които са важни. Ето, днес Ви предложихме да махнем монополистите, да махнем един кърлеж от гърба на българския народ. Не поискахте. Иначе сте големи оратори обаче на теми, които нямат никакво значение за българската икономика и стандарт на живот. Ето, след малко, ако времето позволи, защото вече доста време изядохме с тази несъществена тема, ще влезе едно наше предложение за пенсиите. Ето, там да дебатираме, там да защитим българския народен интерес. Това Ви призовавам и с това приключва моето кратко слово, останалото – в Неделното училище. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, господин Сидеров. Има ли реплики на изказването на господин Сидеров? Не виждам. Виждам, че е 11,30 ч., с което обявявам почивка. В 12,00 ч. продължаваме с блицконтрола. Ще присъства министър-председателят и четиримата вицепремиери.